smo na ovom zasedanju imali dve tačke dnevnog reda koje su vrlo osetljive i o kojima moramo govoriti vrlo pažljivo. Nažalost, i o jednoj i o drugoj tački dnevnog reda, radi se o pravima boraca, ratnih invalida i drugih lica, a drugi je ovaj predlog zakona koji bih ja mogao nazvati predlog zakona o užasima koje su preživljavale majke, porodilje, očevi i članovi porodica beba koje su umrle, a nisu im pokazane na uvid, nije im omogućeno da ih oni sahrane, ili su kidnapovane i prodavane.Mene je posebno iznenadio segment sinoćne emisije „Oko magazin“ u kojoj se pojavio čovek kao potencijalni kupac bebe, da ne prepričavam. Nije mi jasno da posle te emisije javni tužilac ne reaguje, sasluša tu osobu i pokrene istražni postupak. To je jedan momenat koji treba imati u vidu.Ne želim sa ovako teškim i osetljivim zakonima da govorim o tome da predstavljaju predizborni marketing, ali koliko je površno rađen ovaj zakon govori i obrazloženje tačka IV – Finansijska sredstva potrebna za primenu zakona. Drugi pasus glasi - Sredstva koja su potrebna za isplatu nematerijalne štete u 2018. godini, podvlačim u 2018. godini, obezbediće se preraspodelom već odobrenih sredstava Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, „Službeni glasnik“ broj 113/17 u okviru Razdela 23 Ministarstvo pravde itd, itd.Ako ste već imali sluha da uvažite intervenciju jednog udruženja roditelja, što pozdravljam, zašto onda nije odbor, predlagač Ministarstvo pravde, izvršilo barem ispravku ovog obrazloženja tačke IV i doveo to u vezi sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu ili 2021. kad ovaj zakon stupa na snagu, ili kada će se primenjivati, pardon, 2020. godinu.Istovremeno, ja sam u dilemi da li da glasam za, protiv ili da budem uzdržan. Po potrebama roditelja, trebalo bi da glasam za. Po osporavanjima koja sam ovde čuo, verovatno protiv. I ostaće mi dilema do kraja ove sednice i rasprave po ovoj tački dnevnog reda kako se treba izjasniti, tim pre što nisam siguran da ovaj zakon neće omogućiti da država snosi posledice u finansijskom pogledu, koje možemo i da zanemarimo bez obzira na iznos, a da se izvuku ona lica koja su odgovorna, a ovde se radi o organizovanom kriminalu.Nestanak beba nije moglo da obavi ni jedno jedino lice, čak ni lekar, bez pomoći medicinskih tehničara, babica, portira i svih ostalih koji su u toj smeni bili u to vreme kada je taj čin sproveden.Istovremeno, na kraju, dozvolite mi da svima onima koji rođendan slave svake četvrte godine na današnji datum, poželim srećan rođendan i nadam nadam se da će iako ovaj mesec ima jedan više nego uobičajeno, da će im minimalni dohodak, odnosno minimalna zarada omogućiti da proslave rođendana, iako to nije slučaj sa zaposlenim službenicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije,

kada se priča o nestanku beba, svi mislimo da je do nestanka došlo sa namerom, ali ima i slučajeva

zamenjen sam pri izlasku iz porodilišta. Kao beba imao sam broj šest, pa je tako moja majka umesto mene šestice, ponela kući bebu broj devet. Na svu sreću, ta druga beba je bila devojčica, tako da je zamena odmah primećena.Dakle, do nestanka bebe je moglo doći sticajem okolnosti. U ovom slučaju, mislim da su oni koji su zamenili sa druge strane, primetili da je bolje da zadrže devojčicu. Hvala. Hvala gospodine Rističeviću.Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.Da li neko želi reč?Na

pa ste morali u pola noći sa Natašom Kandić i Tatjanom Macurom, pod nerazjašnjenim okolnostima da menjate zakon.I ove sada amandmane koje ste podneli nisu potpuno smisleni. Evo npr. sada ste dodali jedan stav koji kaže da predlagač može ponovo da pokrene ovaj postupak ukoliko sud prvi put utvrdi da ne može da se utvrdi šta je bilo sa detetom, pod uslovom, kaže - da je o istoj stvari saznao nove činjenice ili stekao mogućnost da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih bi moglo da bude doneto drugo rešenje.Ovaj član i ovaj stav je sada suprotan članu 16. zakona. Član 16. zakona kaže da predlog može da se podnese sudu u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Dakle, stupi zakon na snagu, neko podnese predlog, zar mislite da će to biti rešeno u roku od 15 ili nekoliko meseci?Imajući u vidu kako funkcionišu sudovi u Srbiji to su postupci koji će potpuno jasno trajati godinama. Neka traje i godinu dana postupak, da bude izuzetno ekspeditivan, da se završi u roku pola godine, da bude doneta presuda, da ide žalba na nju, dok se to vrati u sud, dakle, već će uveliko istaći ovaj prekluzivni rok od šest meseci za pokretanje postupka, što znači da je ovaj član potpuno besmislen.Druga stvar, još jedanputa vam ukazujem na to, da u presudu Evropska suda za ljudska prava ne stoji da najveća moguća dosuđena nadoknada za nematerijalnu štetu, dakle za pretrpljeni duševni bol, za patnje tih roditelja koji su ostali bez dece, a kojima država nije pomogla i nije rešila njihova pitanja dugo, dugo godina, dakle Evropski sud za ljudska prava ne govori da je najviša naknada naknada 10.000 evra, 10.000 evra plus svi porezi, to je ono što je dosuđeno u ovom konkretnom slučaju. u delu presude kojom obavezuju Republiku Srbiju da formira nezavisno telo, da reši problem na odgovarajući zakonski način, donošenjem leks specijalisa, upravo kažu da se mora pružiti odgovarajuća nadoknada prema svakom pojedinom slučaju.Vi i ovde imate još jednu kontradiktornu stvar gde određujete nadoknadu u zakonu, vi prvo kažete da sud određuje visinu pravične novčane naknade, nematerijalne štete, sud određuje po slobodnoj oceni. Znate li šta je slobodna ocena suda? Ima li ovde nekoga ko nije kupio diplomu? Slobodna ocena suda podrazumeva slobodu. Slobodu da odredi manju, veću nadoknadu prema okolnostima slučaja, prema svojoj sopstvenoj proceni, prema proceni veštaka. A, vi već u narednom stavu istog člana određujete da će najviša nadoknada biti u iznosu od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ili postoji slobodna ocena suda ili je ta naknada unapred ograničena. Vi ste je ograničili. To znači da nema nikakve slobodne ocene suda.

član 13. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.Izvolite, gospođo Belačić. **Aleksandra Belačić** Dame i gospodo, podnela sam amandman kojim predlažem brisanje člana 13. Predloga zakona, a zapravo bi ceo Predlog zakona trebalo povući iz procedure

Takođe je činjenica da su se majke dece za koju se sumnja da su ukradena u 100% slučajeva porađale u državnim ustanovama i da su državni radnici, odnosno lekari i medicinske sestre u sprezi sa radnicima matičnih službi bili ti koji su krali decu. Samim tim, najmanje što država može da učini jeste da pokuša da tu decu pronađe.Pogrešno je to što ovim predlogom zakona predviđate mogućnost materijalne odštete u slučajevima gde nije moguće adekvatno sprovesti istragu. Nije smela da postoji korelacija između sprovođenja istrage i isplate materijalne odštete isto kao što ta materijalna materijalna odšteta uopšte nije trebalo da bude definisana Predlogom zakona. Iznos od 10.000 evra svakako je ponižavajući, ali sve i da je taj iznos veći, materijalna odšteta ne sme da bude isplaćivana jer deca ne smeju imati cenu. Cenu možete da stavite na pse, na mačke, na druge životinje, ali ne i na decu, jer bol sa kojim se suočavaju roditelji čija deca su ukradena ne može ničim da se meri.Nama meri.Nama je jasno da se vama žuri da ovaj zakon donesete, kako biste u kampanji mogli da se pohvalite da ste i ovo pitanje rešili, ali činjenica je da Predlog zakona ne valja.S obzirom da je prilično jasno da ga nećete povući iz procedure nama ne ostaje ništa drugo nego da vas zamolimo da nakon izbora u sledećem sazivu pokušate da doradite ovaj zakon na način koji predviđa sprovođenje istrage u svakom pojedinačnom slučaju, jer je to jedino ispravno i jedino što roditelji nestale dece traže od vas. Hvala. **Vladimir član 13. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Izvolite, gospođo Radeta. **Vjerica Radeta** Intervenisali smo na svaki član ovog predloga zakona da bismo skrenuli pažnju da Vlada Vlada Republike Srbije treba da povuče ovaj zakon iz procedure.Umesto da to uradi, Vlada se sinoć sastala sa Soroševim Milanom Antonijevićem, sa nekom grupom roditelja, sa Tatjanom Macurom i oni su se dogovorili da kroz tri amandmana reše problem i skrenu pažnju sa činjenice da ovaj zakon vređa sve roditelje, a pogotovo roditelje čija su deca ukradena, što reče koleginica Belačić nisu deca odšetala iz to su bebe koje je neko morao da uzme, spakuje i da proda nekome za ozbiljne pare.Vi sada hoćete da, pričajući danas, skrećući pažnju zapravo sa tih deset hiljada evra, da skrenete pažnju sa tog suštinskog problema što vi mislite da postoje roditelji koji su spremni za deset hiljada evra da da trajno i zauvek zaćute o činjenici da ozbiljno sumnjaju da im je dete ukradeno u nekom porodilištu.Mi smo vam pre tri dana ponovili ono što smo rekli pre dve i po, tri godine kada se u javnosti pojavila informacija da postoji lekar u penziji, ginekolog, žena je u pitanju i živi u Subotici. Pitamo – da li je Vlada Republike Srbije, da li je ministarstvo uradilo nešto da bar sazna ko su sve žene ginekolozi u penziji, a žive u Subotici i da li su pokušali da sa nekom od tih žena razgovaraju? Rekli smo tada i ponavljamo sada, možda je to pogrešan trag, ali je suviše ozbiljan da bi ga trebalo zanemarivati.Umeto toga, vi nam ovde pričate da zakon ne donosite naprasno, navrat-nanos, jer je on, Bože moj, u proceduri od 2018. godine. Taj zakon jeste tada poslat iz Vlade, a koliko ga vi donosite navrat-nanos, govori činjenica da vam u poslednjem trenutku Sorošev Milan Antonijević, Kandićkin, Milan Antonijević diktira tekst amandmana kojim biste koliko toliko smirili javnost. Javnost treba da zna da je ovo velika prevara, da je ovo zakon koji vlast mora da donese, ne mora, ali prosto pošto su se opredelili da na evropskom putu gaze mrtvo i živo, oni rade i ovo.S druge strane, ovo će im služiti da u kampanji pričaju kako eto niko pre njih nije, oni prvi put će rešiti ove probleme, a mi samo pitamo – da li je za ovoliko godina koliko ste na vlast, došao blizu rešenja i jedan jedini slučaj? Nije. Pitamo, evo koleginica Maja Gojković kaže da je Ćosić samo činovnik. Ne znam da li ste i sad pomoćnik ministra, u ime ministarstva 2010. godine, pomoćnik ministra gospodin Jovan Ćosić je rekao da se ne mogu i neće rešavati problemi nestalih beba zbog zastarelosti. Šta tu nije jasno?Mi kažemo, ne može da se kaže kao što smo pre sat vremena čuli, pa nećemo dozvoliti da ovakvi slučajevi zastare. Mi nismo pleme Apača, mi smo valjda uređena država. Kako neko može reći – nećemo dozvoliti, a zakon nije promenjen? Mi kažemo – ovo je međunarodna trgovina ljudima, međunarodna trgovina decom, u ovo su umešane strane obaveštajne službe. To kvalifikujte kao takvo krivično delo i onda ćemo govoriti da nema zastarelosti. Dokle god to ne uradite, pustite vi vaše šuplje priče. Može neko ko dovoljno ne poznaje tu materiju i da poveruje, ko vam onako generalno veruje, pa vam i ovo još zalepi kao neki veliki uspeh.Ovo vam uspeh nije. Ovo je zamajavanje, ovo neće rešiti ni jedan problem, ovo je uvreda za roditelje, za ljudski um, za decu koja već imaju indicije da ne žive kod prirodnih roditelja, za decu za koju će možda jednog dana roditelji stvarno doći do nepobitnih dokaza da su njihova deca, znači za sve

tok izlaganja i celokupnu dosadašnju raspravu po amandmanima, mislim da je ovde iznet čitav niz dnevnopolitičkih stavova koji apsolutno nemaju nikakve veze sa onim što u Predlogu zakona stvarno piše.Pre svega, nije tačno da se Predlog zakona našao u skupštinskoj proceduri i da ćemo mi za njega danas da glasamo zato što nas bilo ko, kako neko kaže, pritiska.Želim da podsetim građane Srbije da se Republika Srbija nalazi pod mnogo većim pritiscima, pa nije popustila, po nekim drugim pitanjima za koja neću da kažem da su važnija od ovog pitanja, ali su u najmanju ruku podjednako važna. Trpeli smo pritiske i nismo popustili da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji, zato što smo država kandidat za članstvo u EU, pa moramo da uskladimo našu bezbednosnu i spoljnu politiku sa politikom EU. Budući odnosno da su države članice EU uvele sankcije Ruskoj Federaciji, onda iz EU su počeli da traže od Republike Srbije da to uradi i ona. Mi nismo popustili. To je jedan primer gde Republika Srbija nije popustila pod pritiscima. Ako nismo popustili pod pritiskom da uvedemo sankcije Rusiji, zašto bismo onda trpeli pritiske od Evropskog suda za ljudska prava. Tu mi nema mnogo logike.Drugi primer gde trpimo pritiske i trpimo ih i dan danas jeste zašto Republika Srbija nabavlja najsavremenije naoružanje od Rusije i od Kine, ali pre svega iz Ruske Federacije i zašto to ne činimo iz nekih drugih, pre svega zapadnih, zemalja? I pod tim pritiskom nismo popustili. Kao što građani Srbije mogu da vide, naša vojska je danas neuporedivo jača nego što je bila u vreme Borisa Tadića, Dragana Šutanovca, Vojislava Koštunice i svih onih koji su vladali Srbijom od 2000. do 2012. godine.Dakle, nismo popustili ni pod takvim a pritisci su žestoki, pritisci su svakodnevni i mnogo su jači nego ovi pritisci, navodni pritisci, o kojima vi govorite, a tiču se činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji.Ono što takođe želim da kažem je sledeće – nije tačno da se zakonom predviđa iznos, fiksni iznos od 10.000 evra koji će država da plaća roditeljima da, kako kaže koleginica Radeta, da ćute. Ovde se uopšte ne radi o tome. Ne radi se o tome da bilo ko treba da ćuti, ovde se radi o tome da je država propisala iznos koji nije fiksni, 10.000 evra, nego je sudu ostavljeno da proceni koliki iznos će da dosudi građaninu za pretrpljeni duševni bol, odnosno za pretrpljenu nematerijalnu štetu, a iznos je do 10.000 evra.To tako treba da stoji zato što se u suštini radi o parničnom postupku,

sud možda i odbiti tužbu, možda i odbiti zahtev da se nekom građaninu dosudi nematerijalna šteta ako proceni da za to ne postoje dokazi.Dakle, dokazi.Dakle, nije ovo neki pravni novitet, da sud ima pravo slobodne ocene, u svakoj parničnoj stvari sud ima prvo da slobodno ceni dokaze. Sud, zna to i gospodin Jovanović, kao advokat, zna i Nemanja Šarović, on je takođe vrstan pravnik, dakle, sud u svakoj parničnoj stvari slobodno ceni dokaze. Sud nije vezan čak ni nalazom, ni mišljenjem veštaka. Dužan je da ga pribavi, ali nije vezan onim što piše u nalazu i mišljenju veštaka, nego može sam da utvrdi da je činjenično stanje drugačije nego onako kao što je to definisano u nalazu, odnosno u mišljenju veštaka.Ono što takođe želim da kažem, pošto se ovde konstantno, čini mi se, stvara jedan pogrešan utisak da država ništa nije preduzimala do sada po pitanju onih koji su odgovorni za, da se kolokvijalno izrazim, krađu beba, to nije tačno. Postoje krivične presude koje su donete još u vreme SFRJ, kao što postoje i krivične presude koje su donete posle toga, dakle, posle 1990. godine, protiv pojedinih lekara za koje se na sudu dokazalo da su učestvovali u ovom krivičnom delu, odnosno da su učestvovali u ovom vidu organizovanog kriminala.Dakle, nije država ćutala. Ja mogu o toj državi, bivšoj Socijalističkoj Jugoslaviji, i svako od nas može da misli šta hoće, ali država se i u to vreme borila kad god su postojali dokazi da je dete iz porodilišta ukradeno, da nije umrlo nego da je ukradeno i da je nekome za novac prodato, da li u zemlji ili u inostranstvu. Takve krivične presude postoje. U tom smislu, ne mogu da prihvatim tu paušalnu ocenu, država je okretala glavu, država je ćutala, država ništa nije preduzimala. Država je preko sudova reagovala u svim onim situacijama kada je to objektivno bilo moguće, kao što će i sada.Da se ne lažemo, biti situacija, da roditelj sumnja da mu je dete ukradeno, a dete je u stvari umrlo. Mi smo sad već pomalo i na terenu psihologije. Dakle, svako bi voleo da mu je dete, odnosno bolje bi bilo da je dete ukradeno, nego da je umrlo. Ako je ukradenom, makar je živo. Makar je živo, makar živi u nekoj porodici koja je situirana, nije bilo gladno, nije bilo žedno, ta porodica ga je školovala. Jeste da to nije njegova biološka porodica, ali dete je živo i zdravo. Svako u svojoj glavi, pre bi prihvatio činjenicu da mu je dete ukradeno, nego da je umrlo, ali u mnogim situacijama, i kada se budu vodili postupci, utvrdiće se da je dete zaista umrlo, a da nije ukradeno. Mi čini mi se polazimo od pretpostavke, u svakom slučaju sumnje da je dete ukradeno, dete je zaista ukradeno, a nije tako, u nekim situacijama se to dešavalo, a u nekim nije.Ono nije.Ono što takođe želim da kažem, ali sada iznosim isključivo moje lično mišljenje. Ovo nije stav stranke, ovo nije stav poslaničke grupe. Ovo je moj lični stav kao nekoga ko ima pravo da ima svoje mišljenje o jednom društvenom problemu koji

ali bez obzira na sve, mislim da je ta država bila solidno pravno uređena, da je imala jedan solidan pravni i pravosudni sistem, da je bilo mnogo manje korupcije u sudovima, da smo imali dobre sudove, da smo imali dobre sudije,

da je ovo bila pojava koja je mogla da se meri desetinama ili stotinama hiljada slučajeva, u pojedinačnim situacijama ovoga je svakako bilo. Svakako je bilo, zato što već postoje krivine presude. Ali, da se država definiše kao organizacija koja ništa drugo nije radila tokom 60-ih, 70-oh, 80-ih godina, nego prodavala decu iz porodilišta, ja prosto u takvu verovatnoću ne mogu da verujem i ne mogu da je prihvatim. Mislim da to nije tačno. U pojedinačnim situacijama toga je svakako bilo, ali da su se ti brojevi merili u stotinama hiljada, to mi je prosto neverovatno.Takvu organizovanu mafiju Socijalistička Jugoslavija nije imala i nije ni mogla da ima, imajući u vidu da mi govorimo o slučajevima koji su nastali odnosno osamdesetih godina.Neverovatno je koliki broj ljudi treba da bude uključen u takav jedan proces otimanja dece iz porodilišta, pa da se broj meri u stotinama hiljada. Mislim da to u ono vreme nije bilo moguće.Ono što takođe ne vidim šta je problem, kažete da je Vlada sinoć razgovarala sa predstavnicima pojedinih poslaničkih grupa i sa predstavnicima pojedinih nevladinih organizacija. principu da je zadatak onoga ko vodi Vladu da je dužan da razgovara sa građanima, da je dužan da razgovara sa političkim strankama, da je dužan da razgovora sa predstavnicima udruženja građana bez bilo kakvih predrasuda i bez kvalifikovanja unapred nekoga da je ovakav ili onakav.Mi smo imali i ranije kritike - zašto ste razgovarali sa ovima, zašto ste razgovarali sa onima, zašto ste razgovarali sa Milanom Antonijevićem, sa Klačarom, sa ovom ili onom nevladinom organizacijom, što ste razgovarali sa evropskim parlamentarcima.Razgovarali smo, valjda je to suština demokratske i pravne države da se razgovara a ne hajde svako da se ukopa u svoj rov i svako za sebe da misli da je sto posto u pravu i da je njegovo rešenje idealno. U takvoj atmosferi nećemo doći ni do kakvog rešenja.Moramo da razgovaramo, jer ja ne mogu da prihvatim da je argument i da je ključna tema ovog predloga zakona, ko je kriv što ovaj predlog zakona nije ranije stavljen u proceduru i zašto ovaj zakon nije usvojen, sem stranke koju vodi gospođa Macura.Ovde ne postoji ni jedna politička stranka koja je u nekoj etapi srpske odnosno jugoslovenske istorije nije bila na vlasti, hajde da se ne lažemo. Sada mi možemo jedni drugima da prebacujem – a što niste vi, a što niste vi. Neko je morao

i o predlozima rešenja koje je ona sama uputila u skupštinsku proceduru. Zato što smo spremni da saslušamo po ko zna koji put i nečije tuđe mišljenje koje se ne slaže uvek sa našim i da prihvatimo i nečiju tuđu argumentaciju.Niko ne zna sve o svemu i niko ne može da tvrdi da o ovako osetljivoj materiji može da se nađe idealno rešenje.Znate šta je idealno rešenje, po meni?

se o krađi dece iz porodilišta, procesuiramo one koji su to uradili. Da li je to moguće? Nije moguće. Mi govorimo o vremenu koje je davno iza nas.Ja se nadam da se ovakve stvari sada ne dešavaju i da se nisu dešavale pre pet, deset ili dvadeset godina. Možda nekada jesu, ali mi govorimo o vremenu koje je davno, davno iza nas.Budući da govorimo o pluskvamperfektu, da li mislite da je u tako dalekoj prošlosti i događajima iz te prošlosti, moguće pronaći pravno idealno rešenje oko koga će sve političke partije da se slože, sve nevladine organizacije i svi roditelji koji su bili ili sumnjaju da jesu žrtve odnosno njihova deca, trgovine tom decom.Da li je to moguće? Realno nije, Realno nije, ali smo mi pokazali hrabrost da izađemo sa jednim predlogom zakona za koji mi mislimo da u jednoj dobroj meri, ne u potpunosti naravno, ali u jednoj dobroj meri je na tragu rešavanje problema koji se zove – status novorođene dece za koju se sumnja, za koju se sumnja, a ne za koju je nepobitno utvrđeno da su nestala, nego se sumnja da su nestala, a da li su zaista nestala ili ne, o tome će da odlučuju nadležni organi.Kao što sam već rekao u određenim situacijama su već odlučivali, dakle nije tačno da država do sada nije reagovala, jeste, ali kao što je rekao i Neđo Jovanović, primenom Krivičnog zakona i primenom Zakona o krivičnom postupku.Ovo je prvi put da država reaguje tako što sistemski uređuje ovu oblast jednim zakon za koji mi mislimo da je solidan, nije idealan, ali je solidan i može da pomogne svima nama kao građanima Republike Srbije, bez obzira u kojoj političkoj partiji se nalazimo da li smo članovi ili nismo članovi ove ili one nevladine organizacije, da se ovaj problem konačno reši i da se utvrdi šta se zaista desilo u ovoj pojavi, koja toliko zaokuplja pažnju javnosti. Hvala dr. Martinoviću.Za repliku se javila Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.(Vjerica

uglavnom u inostranstvo, doduše, ima i u Srbiji, je tema o kojoj može na svaki način da se govori, ali ne da se ta tema karikira, što je malopre bio slučaj.Ko je pomenuo stotine hiljada ukradene dece, ko je to pomenuo? Konkretno se govori i o Izveštaju iz 2006. godine, gde je bilo 750 i nešto krivičnih prijava, pominje se neki poslednji podatak da postoji krivičnih prijava oko 3000, i naravno, niko ne tvrdi da svaka sumnja podrazumeva da to zaista tako jeste, ali se radi o tome da ovaj zakon neće otkloniti sumnje, radi se o tome da ovaj zakon neće rešiti nijedan problem.Ko govori da je država ćutala? Pa vi iz vlasti govorite da je država ćutala, ne govorimo to mi. Mi kažemo da problem traje decenijama i nije rešavan na adekvatan način, pokušaja je bilo.Iznenađuje ovo da neko tvrdi da je krađa bila u vreme te divne Titove Jugoslavije, kako se ovde reklo.Ne, krađa beba se na žalost desila poslednja o kojoj javnost zna, pre otprilike dve i po godine.Na žalost, kamo sreće da nije tako i nešto što je zaista neverovatno, da li je bolje da je dete živo ili da je umrlo, ali zamislite, kaže kolega, ako je dete živo i živi u dobrostojećoj porodici, pa otprilike, nema veze još roditeljima 10.000 evra, i svi postaju dobrostojeći.Ovo je nešto od čega sam se naježila, verujte mi.

Gospodine Marinkoviću, niko se drugi osim mene ovde u sali ne zove Nemanja Šarović, tako da nije mogao pomenuti nikoga drugog. Ako niste pažljivo slušali diskusiju, konsultujte sekretara ili stenogram, ali da ne gubimo vreme.Pre svega vreme.Pre svega što se tiče ovoga što gospodin Martinović kaže, kako eto Vlada ima pravo da razgovara sa svima i kako su oni razgovarali bez predrasuda, jeste, ali pitanje je baš kako za taj razgovor izabraste Natašu Kandić i gospođu Macuru. Nije to bez predrasuda, vi ste upravo time pokazali da imate predrasude. Predrasude prema drugim poslaničkim grupama.Gospođa Macura je napravila poslaničku grupu, tako što su uzeli od Radulovića mandate, očigledno je da su oni bliski režimu, i da vi želite na svaki mogući način pred izbore da im pomognete, i ovo je neuobičajeni taj korak da otkrivate tu vrstu saradnje pre izbora. To se obično radi nakon izbora.Druga izbora.Druga stvar, poslaničku grupu Srpske radikalne stranke, koja je najjača opoziciona stranka i koja je druga poslanička grupa po snazi u Narodnoj skupštini niste pozvali. Mi bi možda prihvatili, možda ne, ali da je pozvala Ana Brnabić, time bi pokazala da nema predrasuda, ovako je potvrdila da da je sreće, vi da imate iskreno tu želju za razgovorom i dogovorom vi bi ste seli i pre ovoga zakona da razgovarate. Niste takvu želju pokazali i svakako ne može biti iskrena ta želja ako se radi o razgovoru noć pred raspravu o amandmanima.Što se tiče nadoknade štete, osnova se propisuje u Zakonu o obligacionim odnosima i ona se propisuje prema svakom pojedinom slučaju. Zamislite da u Zakonu o obligacionim odnosima neko unapred ograniči kolika može biti nematerijalan šteta za ovaj ili za onaj osnov. To bi bilo nemoguće. To bi bio skandal. Isto je tako je skandal da se ovde u zakonu ograničava.I drugo, ključno što ponavljam više puta, suprotno je presudi suda za ljudska prava u Strazburu direktno suprotno, jer tamo kaže da se moraju pružiti pouzdani odgovori u vezi sa sudbinom svakog deteta i pružiti odgovarajuća nadoknada prema slučaju. **Vladimir Marinković** **Aleksandar Martinović** Hvala.Upravo ovo što smo sada čuli je dokaz da argumenti koje kolege potežu nisu utemeljeni i da je Predlog zakona, u suštini, dobar.Sve to što smo sada čuli kao citat iz presude suda za ljudska prava stoji u Predlogu zakona, dakle, da se u svakom pojedinačnom slučaju nadoknađuje nematerijalna šteta, s tim što je samo limitiran maksimalni iznos, a nije fiksiran, kao što je rekla koleginica Radeta – 10.000,00 evra.Vi tako pojednostavljujete i sve druge stvari, kao što pojednostavljujete ovo, tako pojednostavljujete i one čuvene subvencije.

na ovu temu. Dakle, razgovarali smo sa svima koji su hteli da razgovaraju. Razgovarali smo i sa vama i hteli smo i sa vama da razgovaramo. Ali, vaš problem je što vi unapred odbijate da učestvujete odbijate da što vi smatrate da je vama ispod poniženja. Što bi ste vi sada došli na javnu raspravu koju organizuje Ministarstvo pravde, o Nacrtu zakona kojeg se tiču činjenica, a odnose se na novorođenu decu za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji.Organizovali smo javno slušanje u organizaciji Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo o izbornim zakonima, niko od vas se nije pojavio. Ne može niko da vas natera da vi razgovarate ako vi to uporno izbegavate.Na kraju krajeva, sada ja pitam vas, koji ste žestoki kritičari predloga zakona. Šta je alternativa? Koji su alternativni Koji su alternativni mehanizmi da se utvrde činjenice o statusu novorođene dece za koju se, ponavljam, sumnja, a a nije nepobitno utvrđeno da su nestala, nego se sumnja da su nestala?Dakle, dajte mi, ne meni, dajte poslaničkoj grupi SNS, dajte Vladi Srbije, koju toliko napadate, dajte alternativne mehanizme kako da se ovaj problem reši.Ja još nisam čuo nijedan alternativni mehanizam. čuo sam samo da se građani Srbije plaše, da je ovo neviđena glupost, da se ovo radi pod pritiskom itd.Presuda itd.Presuda doneta 2013. godine, izbori bili 2014. godine, pa da smo bili pod pritiscima, valjda bi brže, bolje pred te izbore, tu presudu pretočili u predlog zakona, a ne, nismo se uplašili 2014. godine, pa se nismo uplašili 2016. godine, pa se nismo uplašili za predsedniče izbore 2017. godine, pa za Skupštinu grada Beograda 2018. ali Bože moj, evo uplašili smo se suda za ljudska prava 2020. godine i zbog toga straha donosimo ovaj zakon. Argument je smešan. Zakon donosimo zato što želimo da pomognemo da se ovaj problem reši.Ako mislite da nešto u ovom Predlogu zakona nije dobro to je vaše legitimno pravo koje ja ne osporavam, samo morate da ponudite alternativne mehanizme, a ne paušalno da kažete - ovaj zakon ne valja ništa. Ovaj zakon je dobar, tj. Predlog zakona je dobar i amandmane

boljim.Videćete kada budete čitali ove amandmane, to građani Srbije treba da znaju, u jednom od ovih amandmana, mislim da u drugom amandmanu piše - lice koje samo posumnja da je odrastalo u porodici koja nije njegova biološka porodica može samo, dakle, samo to lice može da pokrene postupak za utvrđivanje činjenica o njegovom statusu, da li jeste ili nije ukradeno iz nekog porodilišta u Republici je bila suština primedbi i vaših i ovih koji su dolazili od strane Tatjane Macure i raznih nevladinih organizacija. I mi taj amandman formulišemo i predložimo ga Narodnoj skupštini, a vi kažete da zakon ne valja ništa. Pa, dobro ne valja, ali onda kao odgovorni ljudi kažite šta je to što valja. Baš bih voleo da čujem šta je to što valja po mišljenju onih koji kritikuju ovaj Predlog zakona.

i kada smo mi iz opozicije.Evo, gospodine Martinoviću, istine radi, da rešimo određena pitanja. Ja sam osporio način izbora vašeg sagovornika,

odabrali da pozovete one koji su vam najbliži, i u redu je da su to Tatjana Macura i Nataša Kandić, to je vaša politika.Drugo, nama osporavate to što nismo učestvovali na Javnoj slušanju sa Natašom Kandić. Mi smo politička stranka, parlamentarna politička stranka. Zašto niste organizovali konsultacije na nivou šefova poslaničkih grupa? Imali ste mogućnost, niste to uradili. To pokazuje da ne želite

Druga, principijelna primedba, zašto ukoliko su živi roditelji ne mogu braća, sestre, babe, dede da podnesu, da budu predlagači pokretanja tog postupka? To su sve principijelni razlozi i konkretni argumenti na koje vi nemate Obmanjujete javnost da je zakon u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava. Vi kažete - davaće se nadoknada prema svakom konkretnom slučaju, samo smo ograničili do 10.000 evra. Pa, vi ste time ukinuli slobodnu ocenu suda. Nema slobodne ocene suda ako je ograničen maksimalan iznos. Zašto nije ograničen Zakonom o obligacionim odnosima?Šta bi se desilo da je u konkretnom slučaju Evropski sud za ljudska prava rekao da je nadoknada ovoj ženi na kojoj se odnosi presuda 100.000,00 evra? Da li bi to značilo da u zakonu mora da stoji 100.000,00? Ne, ovo je pojedinačni slučaj.

Evo, uplašili smo se posle sedam godina. To je jako važno, da građani Srbije znaju.Čuli smo, poštovane kolege, šta je alternativni mehanizam i kako se sav ovaj problem rešava - obriše se član 16.Obrišete lepo član 16. iz Predloga zakona i svi problemi koji se odnose na decu za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji biće rešeni. Kamo sreće kada bi bilo tako, ali nije tako.Ovde

sastanak nije bio u ponoć. Sastanak je bio juče u 16.00 časova u zgradi Vlade Srbije i na tom sastanku nije bilo nikakve Nataše Kandić. To građani Srbije treba da znaju.Sastanak je organizovan zato što su to tražile pojedine poslaničke grupe i pojedine nevladine organizacija i Ana Brnabić, kao predsednica Vlade je rekla- dobro, dođite, hajde još jedanput da prođemo koz ceo Predlog zakona i da porazgovarao o vašim predlozima.Šta je tu nedemokratski, šta je tu loše i ko je tu, na kraju krajeva, diskriminisan? Nije diskriminisan niko.Na javnu raspravu su pozvani što vi niste došli, to je vaše pravo, ali nemojte da optužujete vlast da vas niko nije zvao na razgovore. Zvati ste na razgovore.(Vjerica

kažete - ko su narodni poslanici da učestvuju u javnoj raspravi, a vaš kolega kaže - a što nisu zvani šefovi poslaničkih grupa?Vi ni sami, ljudi, ne znate šta znate!)Pa, znamo. To što znamo, mi smo stavili na papir.Ja bih voleo da čujem šta je to što vi znate više od nas, a da vi stavite na papir, sem - briše se član 16.Da je suština 16.Da je suština u brisanju člana 16, svi bismo glasali za to. Obrišemo lepo član 16. i rešimo sve probleme. Što da se sudovi, što da se drugi državni organi bave ovim problemom kada se lepo obriše član 16. i onda su svi problemi rešeni? Kamo sreće da je tako, ali nije. Problem je mnogo dublji, mnogo kompleksniji, mnogo složeniji. Seže u daleku prošlost.Ovde se manipuliše brojevima. Najpre se kaže - bilo 700 prijava, pa tri hiljade Na kraju krajeva, neka i je bilo 700 prijava, da li postoji reciprocitet između broja prijava i broja nestale dece? Pa svaka prijava je jedno dete. Možda se prijava odnosi na 50 dece, na 100 dece, na 200 dece.Dakle, moramo da vodimo računa o čemu govorimo. Ja vas ponovo pitam šta je alternativni mehanizam onome što je Vlada predložila da se reši i da se utvrde činjenice o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji?Ja taj alternativni mehanizam nisam čuo ni u načelnoj raspravi, ni sada u raspravi po amandmanima,

jezikom OZNA-e iz 1945. godine - ko drugačije kaže, kleveće i laže, okupatori i domaći izdajnici i saradnici okupatora.Pa, dajte više. Juče ste vodili ceo dan rat sa ovim mučenikom Neđom Jovanovićem. Sam čovek sedi u Skupštini, skočili ste na njega, on je komunista, a vi se izražavate rečnikom iz 1945. godine - izdajnici, sluge okupatora, ovakvi, onakvi.Ej, bre, pa to je rečnik Slobodana Penezića Krcuna, to je rečnik Aleksandra Rankovića, Josipa Broza Tita. Sada je 2020. godina. Pustite taj udbaško-oznaški rečnik. Mi sada govorimo o političkim strankama, o poslaničkim grupama, o nevladinim organizacijama i tako dalje.(Vjerica Radeta: Nevladine organizacije…)Tako je, nevladinim organizacijama. Pa, to postoji svuda u demokratskom svetu. Šta je tu loše? Crveni krst je nevladina organizacija.(Vjerica krst!)Ne, vi ste mislili na Natašu Kandić, a ja vam kažem da Nataša Kandić nije učestvovala na tom sastanku.To što Nataša Kandić dolazi na vaše skupove, to je vaša stvar, ali ne dolazi na skupove koji se organizuju u Vladi Srbije to građani Srbije treba da znaju. I nije bio ponoćni skup, skup je bio u 16.00 časova na predlog ovih ljudi. Predsednica Vlade ih je prihvatila. Ljudi su razgovarali, postigli su kompromis i taj kompromis je sadržan u ova tri amandmana. Šta je tu loše, šta je tu nedemokratski? Nije ništa. Popravljamo tekst predloga zakona. **Vladimir Marinković**

Gospodine Marinkoviću, ja ga ne zloupotrebljavam, ali to uporno činite vi.Povređeno je dostojanstvo Narodne skupštine vašim sramnim odnosom prema predstavnicima opozicije u ovoj sali.Pet minuta i 30 sekundi je govorio Aleksandar Martinović i nije vam palo na pamet da ga prekinete, a naša replika svaka traje dva minuta i odmah prekidate, odmah gasite mikrofone, odmah upozoravate itd. Pet minuta i 30 sekundi. I to je za vas demokratija? To je način na koji vi vidite dobru volju, razgovor i sve ostalo i uvek vam je jasno da Martinović ili neko drugi od režimlija ima pravo na repliku, ali vam nikako nije jasno šta je to povredilo osećanja opozicije, šta je to njima zasmetalo i zašto i mi želimo da nešto kažemo.Vi birate sa kim želite da razgovarate i tako ste birali i juče u Vladi. Hajde što niste zvali sve poslaničke grupe, niste pozvali, ljudi, ni predstavnike svih udruženja roditelja čije su bebe nestale ili to sumnjaju. Toj je vaš problem. Vi ne možete ni jedan princip u bilo kojoj oblasti delovanja da ga prikažete.Vi tvrdite da mi nemamo rešenja. Pa, ja sam vam u načelnoj raspravi govorio da niste izvršili obavezu iz presude Evropskog suda za ljudska prava, da formirate nezavisno telo koje će se baviti sudbinama nestalih beba i davati odgovore.Vi ste rekli – nije tačno, to ne piše u presudi Evropskog suda za ljudska prava. Prošla dva dana i vidite kako piše i sve drugo…Vi karikirate vezano za moju primedbu za član 16. Ja nemam, poput vas, neograničeno vreme, ali uzmite stenogram moje rasprave koja je trajala 15 minuta, kada je bio načelni deo rasprave, pa ćete videti primedbe od člana do člana i šta je to što treba da menjate. Hvala, kolega Šaroviću,I vi ste jedan minut govorili stvarno po povredi Poslovnika, a posle ste zloupotrebili to vaše pravo.Ja mislim da nisam povredio Poslovnik. Naravno, dugujem Naravno, dugujem vam obrazloženje.S obzirom da se žalite na moje ponašanje prema opoziciji, ja mogu da vam samo kažem, evo, vrlo često se žali i gospodin Rističević i gospodin Orlić, ali mi to govori da sam na pravom putu i da ispravno radim ovaj posao. Apsolutno nijednog trenutka, znate i sami, nisam hteo da vas diskriminišem, ni vas, niti bilo koga iz vaše poslaničke grupe. Znate i sami, gospodin Martinović je govorio po amandmanu. Čovek ima vremena. Koristi svoje poslovničke mogućnosti koje mu je dala mogućnost članstvom i pozicijom u njegovoj poslaničkoj grupi, tako da apsolutno vaša primedba ne stoji.Vi sada možete samo da se izjasnite da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje o mojoj povredi dostojanstva Narodne skupštine. **Nemanja U skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine, želim da se Skupština izjasni u danu za glasanje, a posebno za to zašto je Neđo mučeni. Moram da štitim kolegu. **Vladimir

potpredsedniče, to mnogo jače, brže, bolje, da se dobro čuje.Dakle, vi mislite da mi ne znamo kako vi funkcionišete, da mi ne znamo da vi danas pokušavate da razvlačite raspravu da narod ne bi rekao - ovi u Skupštini rade samo pola dana, jer morate da čekate kvorum zato što vam koalicioni partner ima partijski sastanak, pa ne mogu doći do nekog doba popodne.Dakle, nemojte samo od nas da pravite budale. Mi smo za kooperativan rad u ovoj Narodnoj skupštini, ali ne možete da nama, ne znam šta, mi se ponašamo ko UDBA, ko ovo, ko ono, ne znam šta vam sve padne na pamet i čega se setite.Vama smeta što mi naglas kažemo da vi forsirate Tatjanu Macuru. Zašto? Zato što je obećala, što ste je nagovorili, što ste joj, da ne kažem šta, na koji način ubedili da izađe na izbore, da zadovoljite te vaše mentore koji vam traže tu vrstu stranaka na izborima. Vama ne smeta, zašto ne komentarišete ono što smo mi rekli za nju i za ove njene koji su oteli mandate, da oni ovde u Narodnoj skupštini kažu - u Srebrenici se desio genocid? Zar vam to ne smeta?Vi onda i pored toga rasplinjujete priču, mi rekli ovo, mi rekli ono. Znate, vi morate da vodite računa o članu 27, pa makar to bio i doktor uvaženi Martinović, kako vi tako volite da kažete, dakle, morate da vodite računa da su vam svi narodni poslanici apsolutno isti i morate imati odnos prema svakom na isti način. Molim i drugi put i molim vas da

Nije, a i znate nije korektno, znate da imamo apsolutnu i bespogovornu većinu i bez kolega koje su ne znam gde. Tako da, Tako da, nema problema.Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne)Hvala na tome.Gospodine Ševarliću, nemate više vremena.Po

želite po jednom osnovu, pa po drugom. Ja ovde nisam neko ko ispunjava želje.Molim vas da se fokusirate i sledeći put da tražite reč onako kako to mislite da treba i u skladu sa Poslovnikom, a ne ako ne može na jedan način, vi tražite neku drugu opciju. Neću to da dozvoljavam danas uopšte.Izvolite. Gospodine predsedavajući, ja se izvinjavam, ali ga zamenili kao bebu, nemoj sada da ga zamene u starosti.Dame i gospodo narodni poslanici, član 103. i 104,

sam ja na određen način zapostavljen kada svi predsedavate i više puta sam to iznosio.Nemam ništa protiv vaše tolerantnosti prema određenim opozicionim grupama i prema određenim poslanicima, ali molim vas da ubuduće malo posvetite pažnje i nama vladajućoj većini, možda i mi ponekad nešto želimo da kažemo, možda i mi nekada pametno imamo da repliciramo, ali očigledno da po pitanju i merenja vremena i po pitanju ostvarivanja prava, a vi po članu 104. imate tu vrstu diskrecionog prava da odredite koji poslanik posle koje diskusije pravo na repliku i obično odlučite na moju štetu.Eto, ja se puno ne ljutim na vas, ali probajte malo da izbalansirate to. Ne tražim da se glasa o tome. Hvala vam. Hvala vam na tome.Znam da vi često kažete da vaših dva minuta kod mene nisu isto kao kod nekog drugog.Idemo dalje.Na član 14. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.Izvolite. Evo i ovaj amandman govori o tome da je ovaj zakon katastrofalan i da se ovde zapravo kao genijalnom rešenju ove vlasti za bebe koje su otete od njihovih roditelja, zapravo sve svodi na jednu puku birokratizaciju sa neizvesnim ishodom.Malopre, kada je govorio kolega Martinović, i kada je pokušao to da karikira na jedan neumesan način, koji svakako pogađa i gospođu Anu Pejić iz Sremske Mitrovice, koja je 1988. godine živo i zdravo dete rodila, posle dva dana su joj samo saopštili da bebe jednostavno nema i svaku drugu majku koja traži istinu o svojoj deci, pokušao je da kaže da mi nešto toliko hiperbolišemo ovde u podacima, izmišljamo neke stvari, pa kao pravimo neku neverovatnu stvar.Onda je posle toga izgovorio nešto što je zaista strašno. u najvećem broju slučajeva desilo to da su bebe odmah posle porođaja preminule. Pa, znate, ako tako sad to gledamo i uzmemo sve podatke demografske i zdravstvene zajednice one bivše Jugoslavije i gde god se dešavalo tako da nestaju bebe, onda po gospodinu Martinoviću procenat i visina smrtnosti u Srbiji, gospodine Đorđeviću, u tom periodu je bila kao u Subsaharskoj Africi.Da li je to normalno da neko tako nešto pomisli? I onda kada se ceo postupak sveo na to da se dobija 10.000 evra za oteto dete iz naručja majke, vi sada kažete - to je ono što smo mi mogli, sve drugo je neizvesno, prošlo je toliko vremena. A oni ljudi koji nisu bili lenji, opet da pomenem gospodina Pavlovića iz ove komisije, kao i drugi roditelji, našli su. Gospodine Đorđeviću, vi kao odgovoran čovek i kao ministar, ja to znam, van ovog vašeg boravka u Skupštini, posećujete i domove za stare i druge ustanove koje su pod vašim ministarstvom.Zamislite, ovi ljudi su išli, gospodine Marinkoviću, i našli su u Nišu, u Požarevcu, u Leskovcu duple protokole. U jednom protokolu piše da je dete od te i te majke rođeno tog dana u toliko i toliko sati, a u drugom piše da je dete preminule. Tragom toga jedna porodica je iz Kruševca, ja sada moram da kažem da je Dušica Lazić svedok otmice, jedne takve otmice, najmonstruoznije, deteta u 02.00 časova po ponoći iz kruševačke bolnice. Ona je videla i registarski broj tablica tog smeđeg mercedesa. Ona je naknadno saznala, odnosno inspektor kome je to prijavila, da je porodica iz Rabrova kod Požarevca i da je taj mladić odveden, dakle, otet od majke i oca i završio je u nekom malom gradu u Nemačkoj.Dakle, sve ste ovo vi znali, da su ovi ljudi, nisu sedeli skrštenih ruku, pa čekali sad da vi navrat-nanos donosite zakon.Kad je već reč o tome da oni dobijaju tu satisfakciju isplatom tog novca, pozovite vi, gospodine Marinkoviću, Zoricu Jovanović, evo, vi ste narodni poslanik, potpredsednik Skupštine, pa je pitajte kako se osećala, žena samo što se nije srušila kad su je pozvali telefonom da je pitaju na koji račun da joj uplate taj novac. bol, njena tuga i to što je neko sistematski, a država je to radila, zataškavao otmicu deteta, ne može ničime da se plati.Vi ste sve banalizovali. Pokušavate da karikirate i ono što boli svakog od tih roditelja koji prate ovo zasedanje. A, gospodin Ćosić, i time završavam, kao pravnik i kao čovek koji je bio odgovoran i onda i sada, vrlo dobro zna da i ako sud po ovom članu o kome se sada ovde radi, utvrdi, kao u slučaju Zorice Jovanović, da je to dete nestalo, neće moći da reaguje zato što Krivični zakonik tačno predviđa u kojim slučajevima je koje delo zastarelo.Vi ovde imate i pravnike u SNS, odnosno u vašoj koaliciji, ljude koji to dobro znaju, da je to već svršena stvar, delo koje je izvršeno.Kvalifikacija, pa pitate nas šta nudimo? Da se promeni Krivični zakonik i da se ovo tretira kao međunarodna otmica, odnosno trgovina ljudima, e to je već način da se utvrdi, pošto su i te kako živi ti koji su bili u organizovanoj grupi i mreži za otmicu ove dece.

šta je sporno u predlogu koji je sadržan u članu 14? Ovde je sada reč o amandmanu kojim se traži da se član 14. briše. Jel tako? Za one koji ovo prate, a nisu mogli to da razumeju i čuju iz prethodnog obrazloženja amandmana, pošto nikakvog obrazloženja amandmana nije bilo, bilo je svega ostalog, predlaže se da se obriše kompletan član 14. Ako pričamo o banalizaciji i neprihvatljivom odnosu prema ovoj temi, evo ovo je bio dobar primer.Član 14. definiše kako se inicira postupak, ko može da ga pokrene i kaže da to mogu da čine oni ljudi koji sumnjaju da je njihovo dete nestalo po rođenju. Ako oni nisu u prilici, to mogu da čine i drugi ljudi koji su zainteresovani u konkretnom slučaj.Tu baš ništa sporno nema i ni jednog jedinog razloga nema da neko dođe i kaže – hoćemo da se ovo izbaci iz zakona, a onda dođe poslanička grupa koja, mislim da je to njihov najveći problem danas, nema jasan stav. Šta uopšte misle o ovoj temi? Jedni pričaju jedno, drugi drugo, najčešće sami sa sobom u koliziji i danas nam objašnjava da je suštinska zamerka koju imaju na čitav Predlog zakona što ne može pojedinac, koji sumnja da je odrastao u porodici ljudi koji nisu njegovi biološki roditelji, da inicira da inicira postupak.Sad vidite baš na primeru ovog člana 14. i baš na temu onoga o čemu pričamo čitavog današnjeg dana. Juče je dogovoreno, i to dogovoreno sa predstavnicima onih udruženja koja okupljaju roditelje, neposredno zainteresovane za ovu temu. Dakle, ti ljudi su se dogovorili sa Vladom Srbije i na osnovu tog dogovora nadležni skupštinski odbor je formulisao amandman i usvojio ga danas, a koji kaže da može pojedinac koji sumnja da je sam žrtva trgovine bebama, nakon rođenja, da inicira sve one radnje koje predviđa ovaj zakon i može na taj način da pokrene procedure koje treba da pomognu da se utvrdi činjenično stanje.Upravo ono što neki pokušavaju da nam objasne kao svoju suštinsku zamerku, a ne mogu sa sobom da se dogovore šta im se tu sviđa, šta im se ne sviđa i šta bi zaboga uopšte zamerili, a da ima neke veze sa činjeničnim stanjem.Upravo to što ste tražili je predmet ovog člana, a upravo na način za koji ste pričali da smatrate da je ispravan. Mi hoćemo to da usvojimo time što ćemo uvažiti ove amandmane koji su dogovoreni juče na sastanku sa predstavnicima roditelja koji su formulisani od strane nadležnog odbora.Dakle, odbora.Dakle, ako je zaista iskreno, svo ono što ste pričali danas, vi možete samo da podržite rešenje koje imamo za član 14. sada svim unapređenjima. Ako je zaista iskreno sve ono što pričate danas, vi možete da podržite i druga unapređenja koja su dogovorena sinoć, jutros formulisana i koja postaju sastavni deo zakona. Ako je zaista iskreno, sve ono što pričate danas, vi možete samo da na kraju glasate za čitav ovaj zakon.Ako je suština da se neko unutar svoje stranke izbori za bolje mesto na listi, dobro, može i to da se radi, ali onda mislim da bi bilo mnogo bolje i pametnije da se izabere neka druga tema i neki drugi zakon za tu vrstu gradnje sopstvenih pozicija i zaštite čisto partikularnih ličnih interesa. Znate zbog čega? Baš zbog one banalizacije koja je pomenuta malopre. Hoćete tu banalizaciju ili nećete, odgovor dajte sami.

kolega Aleksandar Šešelj, a koji je zaista najveća moguća pretnja tome, a dešavalo se i to u prošlosti da se tim organima trguje.Ovde ne dajete mogućnosti i onda se pitate što SRS traži da se briše ovaj član 14, a vi ste doneli novo rešenje da najbliži srodnici ne mogu da podnesu taj zahtev. Moram opet, gospodine Orliću, da vam Orliću, da vam kažem da postoje majke koje do pre nekoliko godina nisu imale snage, u sebi su držale taj bol i sve to što su preživele gubitkom i nestankom deteta, zapravo, jer one su, kao takve otpuštene iz bolnice, a videle su živo i zdravo svoje dete. Čak je jedna, moram zaista da neka od tih potresnih svedočenja, jer sam lično razgovarala sa njima, iznesem, pitala i lekara i babicu, koji su joj donosili dete na dojenje dok je bila u bolnici, kako je moguće da petog dana takvo dete, koje je dobilo najviše ocene u porodilištu, odjednom premine i ona ne može ni da vidi to svoje dete.Smatramo da je ovaj zakon loš. Zašto smo tražili brisanje ovog člana? To što ste vi sada, opet igrajući se osećanjima tih ljudi, dajući im nadu kako će ovaj zakon sistemski da reši ta pitanja i da se dođe do istine, jer oni zapravo traže istinu, na kraju, šta se desilo sa svakim otetom detetom, onim za koje sumnjaju da je oteto, jel tako,

da ste pitali… Prvo, gospodine Orliću, vi o ovome znate tek sada. Kada se SRS bavila ovim pitanjem, vi ste bili možda negde nečiji potrčko, jer ste tek kasnije kliknuli da

da držite predavanje kako je ovo trebalo da se reši kada smo mi unazad 20 godina predlagali kako to da se reši.(Predsedavajući: Hvala.)Nemojte da obmanjujete ljude da će u sudskom postupku moći krivično da odgovara onaj ko je živ, ko je to uradio, a videćete da, a već imate

Orlić** Ako je sad suština poslednjeg javljanja bila da se postavi pitanje meni zašto nisam u redovima onih koji imaju nešto protiv da može roditelj da inicira postupak, pa jel stvarno treba da vam odgovaram na to, mislim da je ispravno da roditelj može da inicira postupak, pa se zato ne slažem, ili je pitanje zašto se ja ne slažem sa onima koji bi da obrišu to da mogu članovi porodice, a to piše, i to hoćete da obrišete, da iniciraju postupak, pa ja se ne slažem sa tim.Znate šta je problem? Ne da li se vi slažete sa mnom ili ja sa vama, problem je što se vi ne slažete sami sa sobom. Pre sat vremena ovde, vi, dakle, ne neko peti, nam pričate – osnovna zamerka koju imamo je što ne može pojedinac koji smatra da je, kao beba, bio žrtva trgovine novorođenom decom da inicira postupak, i kažete – to je neprihvatljivo, zašto ta mogućnost nije predviđen i zbog toga vi imate sve najgore da kažete o zakona.Mi vam sada pričamo – ljudi, to je postalo sastavni deo zakona, formulisano je kao predlog. Dakle, postoji amandman upravo na ovom članu o kojem sada pričamo, a koji glasi upravo onako kako ste vi pričali pre sat vremena da želite da glasi. Dakle, nije vaš problem neslaganje sa mnom ili sa nekom drugom poslaničkom grupom prisutnom ovde ili sa Anom Brnabić i Vladom Srbije. Vaš osnovni problem je vaše neslaganje sa vašim sopstvenim stavovima.Pričate nam već danima ovde, jedan od vaših poslanika – nije ovo dovoljno evropski, nije ovo dovoljno u skladu, kako on kaže, sa presudom Evropskog suda za ljudska prava, mora ovo da bude evropskije, a onda ustanete vi, pa kažete – ne sme ovo da ima nikakve veze sa Evropom i zašto uopšte imamo bilo kakav predlog koji ima ikakve veze sa Savetom Evrope, evropskim sudovima ili bilo čim. Hajde dogovorite se među sobom. to da vas zamolim za početak.Kažete – ne valja kada dođe do apsolutne zastarelosti i onda tu više nema šta da se priča, a posle kažete – dajte obezbedite da ne bude te zastarelost, pa treći ustane i kaže – obezbedite da se poštuje da je došlo do zastarelost. Hajde se dogovorite. Dakle, odlučite sami šta je vaša poruka.Po pitanju člana 14, ako ste ozbiljno mislili ono što ste rekli malopre, i to ću da vam ponovim, da vam je osnovni cilj da pojedinac koji smatra da je kao beba bio žrtva ove vrste kriminalnih radnji može da inicira postupak pa da se utvrdi istina. Naravno, to je poenta ovog zakona i svega što mi ovde radimo, da se obezbedi prostor da se utvrdi istina, da li jeste ili nije, pa onda možete samozadovoljni da budete i da kažete – evo, jedan naš predlog usvojen je i postaće sastavni deo tog rešenja koje će pomoći, otvoriti prostor da se utvrdi istina i nema drugog odgovora na naše pitanje, nikakvog odgovora nema na naše pitanje.Dobro, ljudi, šta je alternativa ovome? Ovo ničemu ne šteti, nikome ne škodi. Nijedan roditelj nije na bilo koji način oštećen time što ćemo mi ovaj zakon da usvojimo. Ne, ljudi samo dobijaju i to dobijaju po nekoliko važnih osnova i na nekoliko važnih načina koji nisu postojali pre ovog zakona. To mi omogućavamo ovim Predlogom zakona, a šta je alternativa ovome što će značiti tim ljudima, što će im pomoći još više? Toga prosto nema. Da ima, jedan biste jedini papirić mali doneli ovde sa nekim predlogom svog rešenja, a ovo što donesete i da stoje one reči da se briše član ovaj ili onaj, pa koliko je to rešenje to znate i sami. Mislim da ima veze sa onom banalizacijom koju smo pominjali malopre. **Vladimir Marinković** Hvala kolega Orliću.Nataša Jovanović ima pravo na repliku. Javljaju mi da ste sakupili ovaj kvorum za glasanje, iako vam nema ovih koalicionih partnera, pa neću dugo.Kraj je ovog saziva skupštine i opet, vi ste mlađi, kolega Marinkoviću, ali svaki skupštinski saziv je imao svog primerka. Nekada je to, zna gospodin Martinović, bio Srđan Milivojević, a sada je to Vladimir Orlić. Hvala.

I ja ću kratko, samo bih iskoristio priliku da se zahvalim na lepim rečima.(Nataša Jovanović: Nema na čemu.)Ima na čemu, svakako.U principu mi smo, samo to da znate, u svakoj prilici da sa vama razmenimo misli, predloge i rešenja u ovom sazivu zaista uživali i smatramo da su te rasprave koje smo vodili, pošto se dijalog često pominje, doprinele da ljudi dobiju nešto bolja rešenja nego što bi ta rešenja izgledala da ih vodili nismo, a sa druge strane da dobro vide i razumeju šta im se nudi u političkom smislu i sa naše strane i sa vaše strane, pa da na osnovu onoga što kažemo i kao poruke uputimo jedni drugima mogu bolje da razumeju, samim tim i bolje cene i nas i vas.Tako da ja sam siguran da su malopre izneti komplimenti značajan doprinos razumevanju koje će građani Srbije imati za politiku koju zastupate i nudite, kao i za nosioce i predstavnike te politike. Ja verujem da će vas i oni uvažavati samo više.Sa naše strane uvek možete da dobijete isključivo prave komplimente i čestitke. Dakle, ja sam uveren da će ova vrsta argumenata definitivno doprineti da svi oni koji su pokazali da su u stanju da ih iznesu na narednoj parlamentarnoj listi svoje stranke biti sigurno visoko kotirani, što bi trebalo da znači da su budu iznad „Rendž Rovera“ autobiografi 100%.

Molim predlagača zakona da dostavi pre završetka sednice promenu 2. stava tačke 4. Predloga zakona – obrazloženje finansijska sredstva potrebna za primenu zakona, jer u ovom predlogu kako stoji u stavu 2.

po Poslovniku da ukažete na to da sam ja povredio Poslovnik u skladu sa istim tim Poslovnikom. Vi sada govorite o predlagaču zakona i o nekom vašem zahtevu. Stvarno nema smisla.Moramo smisla.Moramo da vratimo ovu sednicu i da vas zamolim da radimo i u skladu sa dnevnim redom i u skladu sa Poslovnikom.Želim svako da dam, nema problema, da govori, ali da govori o temi i da ukaže na ono što sam ili bilo ko od predsedavajućih uradio,

i trudite se da to uradite i u nastavku. Neprimereno je da na ovako ozbiljnoj temi spustimo nivo rasprave, kao što smo malopre čuli, na nešto što je vezano za automobilsku industriju. Nije nikakav, može i tu stručno da se razgovara. Može da se čak razgovara da li neko ovde ima tetku u Pakistanu koja ima farmu svinja. Može i o tome da se razgovara.Ovakvu priliku koristi da bi se na neki način unela ta zla krv u ovoj raspravi, a veoma je važna, bitna tema, a to sve iz razloga što opozicija, SRS, podnosi amandmane, možda su oni dobri, možda nisu, možda su u skladu sa korekcijama ovog zakona koje treba izvršiti, ali nije to razlog da se po hiljaditi put ovde spočitava – podneli ste amandman – briše se član. To je od kada je parlamentarizma u Srbiji to kada neko hoće da da do znanja da nije validan zakon, da nije onakav kakav treba da bude, onda se kaže – briše se član i samim tim naglašava se to da je taj zakon dosta aljkav, da neće imati efekta itd. To u javnosti ljudi kada gledaju i slušaju misle da je to nešto strašno kada se u amandmanu navede da se briše neki član. Nije, kolege drage, a vas molim

Na član 21. amandman je podneo Odbor za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Molim ministra, odnosno predstavnika predlagača da se izjasni o ovom

Hvala gospodine predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, opet stara priča. Mi smo u načelu protiv ovog zakona pa prema tome tražim brisanje člana 15. zato što smatramo da ovaj predlog, odnosno kada se donese zakon neće rešiti nijedno od ovih pitanja koja su zacrtana zakonom. Srpska radikalna stranka smatra da nam presuda Međunarodnog suda za za ljudska prava nije potrebna i da mi možemo da uredimo ovu oblast, ali ovom intervencijom Međunarodnog suda država je priznala svoju nemoć.Pre 15 godina u Narodnoj skupštini je osnovan anketni odbor koji je imao zadatak da prikupi sve okolnosti u vezi nestanka dece iz porodilišta i na tome se sve završilo. Mi ne znamo do kojih podataka je odbor došao i uopšte šta je sa tim podacima.Prema raspoloživim podacima broj roditelja koji su potraživali svoju decu i obraćali se državnim organima u vezi sa nestankom dece iz porodilišta u periodu od 1. januara 1970. godine do 9. septembra 2013. godine, kada je nastupila pravosnažnost presude Međunarodnog suda, u rasponu od 350 do 650. I ovaj sam raspon od 350 do 650 govori o nepouzdanosti i neutemeljenosti ovih podataka.Prava pitanja su

koliko dece je umrlo ili nestalo u porodilištima? Ova pitanja zahtevaju odgovor kako bi se jedna uvezala pouzdana i utemeljena priča. Hvala. Hvala profesore Bojiću.Poštovani narodni poslanici saglasno članu 27. i član u 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.Na

Dame i gospodo narodni poslanici, još je tu puno probleme ostalo u ovom zakonu, bez obzira na to što pokušavate da predstavite da je tom jučerašnjem sastanku, u stvari da je taj jučerašnji sastanak nešto rešio i da sada više nikakvih problema nema. Ostaje činjenica da ste vi nas i do juče ubeđivali da je ovaj zakon najbolje moguće rešenje iako su se tada bukvalno sva udruženja roditelja koja traže svoju decu protivila donošenju takvog zakona.Dosta toga ste promenili i danas nas opet ubeđujete da je ovo najbolje moguće rešenje. Jedini je zaključak taj da kakav god papir da pošalje Vlada Republike Srbije vi ćete kao papagaji ponavljati bolje od ovoga nema, ovo je najbolje moguće, dajte da donesemo bilo kakav zakon, uvek se može dalje popravljati i slično.Vi sada uvodite to neko telo koje ne znam da li ćete moći, odnosno komisiju koja ne znam da li ćete moći da podvedete pod nezavisno telo iz presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Ima od 15 članova šest koje imenuje Vlada, devet koji pripadaju udruženjima.Međutim, ono što mi je upalo u oči je jedna druga stvar. Vi ste zakonom propisali da svedoci o veštaci koji odbiju na sudu da svedoče, da će oni imati, odnosno da će sud moći da ih kazni veoma visokim kaznama koje idu čak za pravna lica i do tri miliona dinara, međutim kada je reč o radu komisije toga nema. Ne vidim razlog zašto nije predviđeno da i državni organ, institucija, ili pojedinac koji odbije da da podatke koje može tražiti ta komisija, da slične kazne postoje i na raspolaganju

ovim amandmanom tražili brisanje člana, konkretno člana 16, kao što smo tražili i brisanje svih članova Predloga zakona, jer smatramo da se ovim predlogom, a kasnije i zakonom neće rešiti problem nestalih beba koji je prisutan već više decenija.Mi smatramo da je ovaj predlog zakona sraman, da je ponižavajući kako za svakog roditelja, tako i za svakog građanina Republike Srbije jer se na ovaj način legalizuje, odnosno ozakonjuje trgovina decom. Takođe je ponižavajuća i predložena zakonska odredba kojom se propisuje novčana naknada u iznosu do 10.000 evra, pa vas pitamo, da li mislite da će roditeljima taj novac pomoći da zaborave da im je neko ukrao dete? Naravno da neće niti će im tih 10.000 evra ublažiti bol, jer za svakog roditelja dete nema cenu.Ovo što radite je sramno i skandalozno i problem je što mislite da sve možete da rešite novcem. Ovo definitivno ne možete. Skandalozno je i način na koji ste formirali sinoć ovu komisiju. Mi smatramo da je ovaj zakon marketinški, da je u predizborne svrhe i da predstavlja bruku i sramotu i farsu kako bi pričali da ste na ovaj način, ovim predlogom počeli da rešavate problem. Zahvaljujem.

sumnjam da neko sa suprotne strane sale zna od tih ljudi bolje kako oni treba da misle i da osećaja, a smatraju svakako da je dobro jer između ostalog komisija je bila predmet ovih dogovora i sada postaje sastavni deo zakona podrazumeva učešće od šest predstavnika Vlade s jedne strane, devet predstavnika upravo ovih udruženja roditelja, dakle značajan prostor upravo za te ljude da se bave pitanjima koji oni smatraju najvažnijim.Siguran sam da je to u interesu tih ljudi i zbog toga uopšte ne sumnjam da je opravdana njihova podrška ovom predlogu i ovim rešenjima. Još jednom, ako ti ljudi imaju podršku za ovu, mislim da mi ostali možemo da budemo samo zadovoljni što je tako.

nestanak bebe, odnosno njena beba je zamenjena.Naime, po rođenju dete je dobilo dve desetke kao ocenu i majka je videla dete, da bi je posle toga babica i doktor obavestili da dete ima Daunov sindrom, teške anomalije srčane, da ima problema sa plućima

drugo dete, po papirima smo utvrdili da krvna grupa deteta ne odgovara ni krvnoj grupi majke, niti krvnoj grupi

kada sam došla u priliku sam pitala kako je moguće da dete ima sasvim drugu krvnu grupu u odnosu na oca i majka, a definitivno su oni roditelji tog deteta, on mi je rekao – koleginice, to što vi mislite, ja ne smem da vam kažem.Samo zbog toga što nije bila u stanju da prijavi i dalje da istražuje, mi smo mnogo kasnije pogledali te papire i videli da je beba zamenjena.Tako, da nemojte nama da spočitavate da smo protiv ove priče da se napokon reši slučaj

kao što smo i čuli u prethodnim izlaganjima i ovo o čemu govori prethodni poslanik, ne mogu da kažem o detaljima o kojima ne znam ništa, ali kao i u svakoj struci, uvek postoji mogućnost greške. O tome sam govorio i kao ovlašćeni predlagač.Dakle, suštinska stvar je da u jednom sistemu za koji koliko, toliko možemo reći da je bio uređen, kao što je bio sistem u SFRJ, mislim da je veoma mislim da je veoma mala šansa da je postojao organizovani kriminal tog tipa, da su postojale organizovane kriminalne grupe koje su se bavile time, a da država to nije prepoznala i sankcionisala.Sa nesumnjivo da je bilo pojedinačnih slučajeva, nesumnjivo da je bilo sigurno grešaka i nažalost, nesumnjivo da je bilo zloupotrebe tog plemenitog zdravstvenog poziva. O tome će na kraju krajeva sutra u nekoj drugoj fazi, kada ovaj zakon budemo usvojili, odlučivati sud i suditi na osnovu dokaza, na osnovu valjanih informacija i ono što je još bitnije, na bazi popravljanja ovog zakonskog rešenja i na bazi informacija koje dostavi komisija, ne samo na osnovu onih dokaza koje pribavi sud.Isto sud.Isto tako, vrlo je bitno, ovde sam takođe čuo da sada vladajuća većina pokušava da ubedi opozicione poslanike da je zakon dobar. Čemu to?Prvo, to nije istina. Nema razloga za time, nema razloga da se ubeđujemo da li je nešto dobro ili nije. Najbitnija stvar je da oni koje zakon tangira, a to su roditelji koji sumnjaju da su im deca nestala u porodilištima, da oni budu zadovoljni zakonskim rešenjem, da imaju nadu da će ovo zakonsko rešenje u stvari doprineti tome da se dođe do istine.To je suštinska stvar, a mi smo danas čuli i od strane opozicionih poslanika da je najveći broj tih udruženja i najveći broj roditelja zadovoljan zakonskim rešenjem. To je najbitnija stvar, za mene lično, a mislim i za sve nas zajedno, jer zakon se pravi zbog problema koji postoji, a pravi se da bi došli do adekvatnog To je jedini put.Dugo se razmišljamo… Da li mislite da ljudi iz Ministarstva pravosuđa nisu dugo razmišljali na koji način da se reši taj višedecenijski problem? Kao zaključak došlo se do rešenja koje je jedino moguće, a to je zakon. Zašto zakon? Zato što se na sudu na ovaj način dokazuje u vanparničnom postupku dokazni materijal, informacije koje su relevantne, zato što je to jedini put.Na put.Na ovaj način mislim da definitivno pokazujemo ozbiljnost i kao vlast i kao država rešavajući ovakve probleme. Hvala.

da se greške dešavaju. Znači, stručno vaše mišljenje, kao doktora – da li mislite da je moguće da dete po rođenju dobije dve desetke, da bi se odmah, maltene posle prvog podoja utvrdilo da dete ima Daunov sindrom koji može da utvrdi svako ko nije doktor, gde je očigledno kad se beba pogleda da dete ima problem sa plućima, da mora da bude na aparatima?Znači, u startu je beba zaplakala, normalno je sve bilo, posle toga, naprasno, dete mora na aparate,

Da bih sudio o bilo čemu moram da imam dokumentaciju koju ću pogledati, svakako, i dati svoj stručni sud.U svakom slučaju mislim da je put, ne samo za vas, odnosno za vašu sestru, već svuda gde postoji sumnja da se sličan problem desio jeste upravo i ovaj zakon i ova rešenja i inspekcije, dakle, hitna reakcija države, u svakom smislu. Jednostavno, mi se borimo protiv toga zajedno.Zajedno smo u ovoj priči. Zakonsko rešenje koje je predloženo je više nego dobro da jednostavno rešimo probleme koji su nagomilani. U konkretnom slučaju mislim da je greška što nije prijavljeno. Dakle, suštinska stvar je da se prijavi i da se nakon toga utvrdi činjenično stanje jednim regularnim, zakonskim putem.Tako da, što se konkretnog slučaja tiče, svakako očekujem i dokumentaciju da pogledam, pa ćemo zajedno razgovarati. Hvala. Hvala, dr Laketiću.Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Predlog za dodavanje naziva člana i člana 17a.Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predložio je da se posle člana 17. dodaju naziv člana i član 17a.Vlada je prihvatila amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.Na

Ako malo samo bude preko dva minuta, nećete zameriti.Naime, mi srpski radikali smo uporni u tome da vam pokažemo da postoji kontinuitet kada je u pitanju želja i volja da se stane na put nečemu što se uslovno može reći oduzimanje deteta, ali to je po nama kidnapovanje. To je teško krivično delo koje nikad ne zastareva.Videli smo iz dokumentacije koju je prezentovala ovde i predsednica Skupštine, Maja Gojković, da je to u jednom sazivu, u jednom od niza saziva bio predmet ne samo rasprave, nego i zakonskih odredbi. Ali, nažalost, završilo se sa tim sazivom.Dugo vremena je bila pauza nakon koje smo konstatovali da čak i oni koji bi trebali da budu najodgovorniji u smislu da prisustvuju sastancima tih komisija, oni se nisu odazivali tim pozivima komisija.Ovde imamo nešto što nam unapred daje veliku dozu rezerve, a to je da se morao umešati predstavnik Džordža Soroša ili Đerđa Soroša kako je to u originalu, da bi došli do spoznaje da ipak ovaj zakon sa ovim amandmanskim izmenama je veoma dobar, a ovde konkretno u ovome članu se radi o striktnom poštovanju zakonskih odredbi koji se odnosi na kažnjavanje svedoka i veštaka u slučaju da uskrate informaciju.Ovde insistira predlagač na visini kazne, ali možda je to malo kontradiktorno onome što se dešavalo u predradnjama predlaganja ovoga zakona. Ovde vam je konsultant neko ko je posegao za tuđom imovinom

Nama je to najteže krivično delo. Ne može iz moralnih razloga ako ništa drugo, da bude konsultovan neko ko je posegao za tuđom imovinom, u ovom slučaju za mandatom, bez obzira šta ja mislio lično o tim osobama, koliko ih cenio, ali to je najteže krivično delo, to je protivzakonito, a vi insistirate da će se kazniti onaj ko uskrati eventualnu informaciju kao svedok i veštak, da će se kazniti novčanom kazno, a onaj ko krade mandate taj je dobrodošao,

ja razmišljam na sledeći način. Žao mi je što ovi žuti nesrećnici nisu danas ovde, ali pogledajte istini u 2012. smo zatekli potpuno razrušenu, zapuštenu i napuštenu državu bez ikakvih šansi za sadašnju, a posebno za buduće generacije, sve je spalo na nas. Kurs je divljao, uprkos što se čuvao deviznim rezervama, kurs dinara je, dinar je padao, kurs evra je rastao, pa sa 78 dinara za manje od četiri godine otišao za 50%.Trebalo je to zaustaviti, i zaustavili smo. Trebalo je zaustaviti, a pri tome ne izgubiti devizne rezerve kao što su ih oni gubili i zaustavili smo bez gubljenja deviznih rezervi. Devizne rezerve, šta više, su porasle, a one zlatne rezerve su za duplo porasle. Trebalo je smanjiti inflaciju koja je bila dvocifrena Trebalo je smanjiti inflaciju koja je bila dvocifrena i uspeli smo. Ona je negde 1,5% koliko ja znam. Trebalo je to raditi sa kursom, sa inflacijom, znači sa rastom cena na malo, trebalo je sve to izdržati. Trebalo je zaposliti ljude, one na stotine hiljada koji su bili otpušteni, dovući investicije da bi se ljudi uposlili, i uspeli smo.Po visini investicija smo rekorderi u regionu. U procentu stanovništva rekorderi u svetu. Kada uzmemo koliko je učešće našeg stanovništva u svetskom, kad uzmemo obim investicija, Srbija je šampion u tome.Trebalo je sve to urediti. Najviše kritika, a oni danas nisu ovde, smo dobili od proizvođača problema. Nema u čemu nas nisu kritikovali. Zašto brže ne rešavamo probleme, koji su nam, gle čuda, upravo oni ostavili. Uglavnom kritika je bilo od onih koji su probleme pravili, zašto mi to brže ne rešavamo na način na koji su oni to brzo i pravili, ali rešiti jedan problem, treba ti daleko više vremena nego kad se problem pravi. Kad se propada, brzo se propada, ali kad na brdo treba da se uspnete sa teretom koji je bio na našim leđima, sa dugovima, sa ekonomijom koja je propala itd. teško se možete popeti na mesto gde ste nekad bili, a kamoli napraviti neki napredak u veoma kratkom vremenu.Setite se Zojinog zakona, čini mi se. Imali smo takve kritike i tako dalje a pri tome bez stida i srama, izvinite mi to nismo rešili za 12 godina, ali ćemo vas kritikovati zašto to ne rešite za šest meseci i kada je došlo do glasanja, među ovim žutim nesrećnicima je bilo četiri čoveka. To je Aleksin zakon itd.Dakle, kada nas kritikuju, sada obično nas kritikuju na hodniku, veoma su glasni, Tijanin zakon itd. sve zakone koje su propustili da donesu, kritikovali su nas zašto to nismo radili brže, efikasnije, zašto zakoni nisu potpuniji. A kada sa njima razgovaraš, pregovaraš, kad uvažiš sve što oni hoće, kad uzmeš onog Milisavljevića i staviš ga da bude ovlašćeni predstavnik po pitanju nekih zakona, oko njega glasa tri čoveka. Kada uzmu da nas kritikuju za dugove iako je sada javni dug svega 50%, tu su veoma glasni. Kad nas kritikuju za decu lečenu u inostranstvu, oni leče 45, mi lečimo 600 dece u inostranstvu iz RFZ-a, plus Vladin budžetski fond, koji one slučajeve koje RFZ eventualno odbije, zbog propisa i pravila, budžetski fond Vlade preuzme. Sve to kad uradiš oni te kritikuju.Danas o nestalim bebama kritika na sve strane. Ja ne vidim da su ovi žute pre nas, pre promena pokušali bilo šta da reše a danas razne, Jerkovka, Gordana Čomić itd. drvlje i kamenje i onda čujete samo zamerke, šta fali, zašto brže ne rešavate. Uglavnom oni nikada nisu bili rešenje problema, oni su problem i zato naši građani na izborima, bez obzira što su se oni, kako to kaže jedan moj kolega, modifikovali, modifikuju neke čudne političke organizme, gotovo da tu bojkota nema samo naslov i izborni lista će biti drugačiji. Naši građani treba da paze prilikom izbora, ti maskirani, modifikovani, žuti organizmi nikako ponovo da ne dođu u parlament. Hvala. Hvala, gospodine Rističeviću.Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.Na

Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, SRS smatra da nam nije bila potrebna evropska direktiva kako bi rešavali interese naših građana, što znači da nikakav Evropski sud za ljudska prava u Strazburu koji je 26. marta 2013. godine objavio presudu u predmetu Zorice Jovanović protiv Republike Srbije kojom je utvrdio da je gore imenovanoj potvrđeno povređeno pravo na porodično život i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.U toku ove rasprave smo čuli da ima preko 200 krivičnih postupaka u toku, da je 615 prijava za otmicu novorođenčadi. Godine 2005. je Skupština Srbije formirala Anketni odbor koji je podneo 764 krivične prijave od kojih je nažalost 300 zastarelo. Ne mogu a da u ovom kontekstu ne pomenem još jedan problem na koga se moglo uticati, a to je zamena beba u porodilištima, da li svesno ili nesvesno. Lično znam roditelje koji su iskusili ovaj problem i koje muke i maltretiranje i ponižavanja su doživljavali kako bi rešili ovaj problem.Otvoreno problem.Otvoreno da se danas govori da je cena jednog novorođenog deteta od deset do pedeset hiljada evra, u zavisnosti da li je dete plavokoso, muškog roda i da li su mu roditelji visokoobrazovani.Sve nam ovo ukazuje o postojanju organizovanog kriminala i najtežeg oblika trgovine ljudima. Srpska radikalna stranka smatra da se neopravdano čekalo i kasnilo sa ovim zakonom od sedam godina i da je bukvalno bez ijedne rasprave sproveden bez udruženja roditelja koji smatraju da je ovaj Predlog zakona nametnut evropskom direktivom. Roditelji nestale dece smatraju da ovim zakonom nikada neće doći do istine o svojoj nestaloj deci. Voleo bih da nisam u pravu. Hvala Marinković** Zahvaljujem.Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Marina Ristić.Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Dame i gospodo narodni poslanici, određujem pauzu koja će trajati do 15,05 časova, u trajanju od sat vremena.Hvala